preskačemo. Prelazimo na točku 11. - Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela izvješće sukladno zaključku Hrvatskoga sabora donijetog 16. listopada 2005. godine. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Maletić državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. U ovom Izvješću od 1. srpnja do 30. prosinca 2008. godine su ustvari obuhvaćene bitne aktivnosti i događaji koji su se razvili i dogodili u korištenju pretpristupnih programa pomoći. Prije nego što istaknem tih nekoliko važnih aktivnosti i važnih ustvari u smislu i daljnjeg procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji želim dati par podataka općenito o korištenju pretpristupnih programa pomoći. Dakle, ova prva generacija pretpristupnih programa pomoći a to su CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD koja je bila aktualna i još uvijek je aktualna u smislu da se projekti još uvijek odvijaju u praksi ali je u biti u smislu odluka o financiranju i definiranja projekata koji će se financirati završena 2007. godine. odnosno prve generacije pretpristupnih programa pomoći Republici Hrvatskoj je ukupno dodijeljeno 297 milijuna eura a do 31.12.2008. godine ugovoreno je 237,49 milijuna eura odnosno 80%. Još uvijek je u tijeku ugovaranje za velike infrastrukturne projekte u ISPA-i i isto tako znate da je u tijeku 4. natječaj u programu SAPARD, tako da u biti očekujemo i veće postotke ugovaranja, dakle iznad 80% što je zaista jedan jako dobar rezultat za programe prve, inicijalne programe pretpristupne pomoći u Republici Hrvatskoj. Novi program pretpristupne pomoći je IPA i to je jedna nova generacija ustvari programa koju je Europska unija uvela svojom regulativom u 2007. godini i naše institucije su se odmah počele pripremati za korištenje tog novog programa. Zašto je on ustvari važan? Važan je zato što u sustav provedbe pretpristupnih programa pomoći uvodi dosta novih institucija. Dakle, prestaje provedba samo u okviru Ministarstva financija i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske i ona se širi na puno veći broj tijela državne uprave i to je ustvari bitno jer je to jačanje naših administrativnih kapaciteta za budućnost, za buduće strukturne fondove i kohezijski fond. To je ono što želimo i kada smo govorili o ovim izvješćima o korištenju pretpristupnih programa pomoći prethodne godine onda smo govorili o tome u budućnosti, dakle nekako u futuru a sada je to ipak postala sadašnjost. Dakle, već sad imamo dobre institucije koje su ustvari, kako znamo da su dobre, akreditirane su i dobile dozvolu za rad rad i korištenje i provedbu ovih sredstava u IPA-i. Što se tiče alokacija koje smo u IPA-i dobili otprilike se radi o godišnjem iznosu u prosjeku oko 150 milijuna eura, dakle značajni su iznosu u pitanju i sve institucije već rade vrlo intenzivno na procesu razrade projekata i početku ugovaranja. Imamo kontinuirano sastanke sa delegacijom Europske komisije komisije mjesečno, zajednički pratimo svaki od projekata a ima ih u IPA-i jako puno, i pripremamo se za buduće fondove. U kontekstu ovih priprema za buduće europske fondove predali smo Europskoj komisiji jedan akcijski plan za izgradnju institucija za potpuno samostalno upravljanje pretpristupnim programima pomoći a to samostalno upravljanje znači upravljanje sredstvima bez ove ex ante kontrole od strane komisije jer do sada ovi pretpristupni programi pomoći se provode znači uz ex ante kontrolu komisije i nastojat ćemo do kraja 2010. godine dobiti novu akreditaciju za taj napredan sustav koji potpuno samostalno upravlja europskim sredstvima. Još nešto što je važno naglasiti vezano uz ovo izvješće je ugovaranje u programu PHARE 2006., to sve imate dakle po tablicama u izvješću. PHARE 2006. je ustvari bio jako aktualan u 11. mjesecu 2008. godine, rok za ugovaranje je bio 30. studenoga 2008. i i u PHARE-u 2006. smo postigli jako dobre rezultate ugovaranja. Dakle, ugovoreno je ukupno 85,56% dodijeljenih sredstava ali ono što je još važno istaknuti 8,59% 8,59% su ustvari uštede. Dakle, ukupno ugovoreno možemo reći su gotovo svi projekti osim tri ugovora a uštede su postignute zbog toga što se radi o procedurama javne nabave nabave po pravilima Europske unije, postignute su niže cijene, te je ostvarena ukupna ušteda od 4,54 milijuna Tako da zaista što se tiče ukupne ugovorenosti PHARE 2006 možemo govoriti o izuzetno visokim postocima. ja se zahvaljujem i nadam se da ću i u odgovorima na pitanja ustvari još dodatno pojasniti sve što vas zanima. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Onda otvaram raspravu. I prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je uvaženi zastupnik Daniel Mondekar u ime kluba SDP-a. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovana državna tajnice. Odmah za početak SDP će podržati ovaj izvještaj. Moramo priznati da je različitih od prijašnjih, detaljnije od prijašnjih, govori nam već i prije o CARDS-u, PHARE-u, ISPA-i, SAPARD-u o IPI kao novom programu. Za razliku od onog izvještaja koji smo prije godinu dana raspravljali, jako dobro govori o nepravilnostima u sustavu. Valjda je svima u interesu da se sve nepravilnosti isprave i to je jedan od bitnih razloga zašto i SDP i podržava ovaj izvještaj. /Govornik se ne razumije./ … sustava i o nekakvih 13 slučajeva nepravilnosti u CARDS-u, PHARE-u, ISPA-i i SAPARD-u. Prilozi kod takvih su više nego dobro došli. Mi smo kao i SDP tražili kada se raspravljalo o izvještaju za drugu polovicu 2007. godine, da se vide grandsheme vezane uz SBS projekte znači uz predlagajuću suradnju za gradove i općine. I tu kada sada vidimo ovo, treba reći da su vidljive određene razlike. Ako pogledamo u Italija-Republika Hrvatska onda se vidi naravno da ta prekogranična suradnja nije samo od Istre do Dubrovnika, nego da naprosto ona ide i u kontinent Karlovačke županije itd. ali je vidljivo da je Istra i Primorsko-goranska županija prednjače, da naprosto prednjače. Kada pogledate druge kroz … /Govornik se ne razumije./… znači prekogranična suradnja Hrvatska Slovenija, itd. vidjet ćete jednu stvar o kojoj treba ozbiljno razmisliti i Vlada da se tu promijeni, a to da prednjače one općine i gradovi, a ja ću vam reći da ovo nije natjecanje, niti biti natjecanje, nama mora biti u interesu što više novaca povući posvuda da prednjače one općine ili gradovi koji nemaju direktan link recimo sa Vladom. Nemaju nekakvog državnog tajnika ili ne znam koga da zatraže financijsku pomoć, pa se okreću fondovima. Druga stvar kada gledate gradove i općine vi ćete vidjeti i županije, županija koja ima svoju razvojnu agenciju, grad koji ima svoju razvojnu agenciju i dobre rezultate ali ćete vidjeli i određene županije poput Karlovačke županije koja to naprosto nema i to treba se hitno promijeniti. Jedinice lokalne samouprave za nas u SDP-u su ključne, vjerojatno su i za sve stranke one ključne i zato je bitno u ovim godinama ovoj 2009., 2010. pogotovo kao kriznim godinama, dobra edukacija. O tome smo mi pričali jučer i na Odboru za europske integracije, vrhunska edukacija. Neke gradovi i općine to rade za sebe, neki se okreću državi za pomoć i mi apsolutno podržavamo da država izdvoji sredstva i da se radi ove projekti veliki, da se što više znanja sa centralne razne spusti na najužu razinu, jer ja ću ponoviti. Ima gradova i općina koji taj posao znaju raditi, imaju dobre agencije, imaju neki koji naprosto taj posao još uvijek ne razumiju. Ono što je drugo bitno osim dobre edukacije u ovoj kriznoj godini je ono što smo isto jučer pričali je sufinanciranje projekata i i ono što je bitno fondovi za potporu. Vjerojatno ovdje neki znaju, možda neki ne, trebat će gradovima i općinama dozvola za zaduživanje. Naprosto će se neki zbog potreba EU projekata morati zadužiti, jer treba imati neka vlastita sredstva. I nama je treba jasna garancija, Vlade da će tako zaduživanje biti moguće, da će se gradovi i općine moći zadužiti, jer naravno dobiti 10, zadužiti se za vrijednost projekata u iznosu od 10 do 15% i dalje znači 90 ili 85 dobiti bespovratnih sredstava. Znači potrebno je dozvola za zaduživanje, ali i po mojem osobnom razmišljanju, ali i mnogih ovdje fond, Državni fond iz kojeg država podupire takve projekte, pogotovo ne samo predpristupne, nego programe zajednice. Ja mislim da je državi u interesu kada pogledate program zajednice naprema IPA-i vidjet ćete da IPA 'ajmo tako zaokružiti milijarda kuna godišnje, 150 milijuna eura. Programi zajednice sedmogodišnje na razini cijele Europe ako vidimo ove neke koji su za Hrvatsku možda ključni poput sedmog istraživačkog okvirnog, Fond za konkurentnost i inovacije, cijeloživotno učenje koje će sada nam doći na dnevni red, mladi u akciji ili kultura ili Europa za građenje. Mi ovdje pričamo o iznosu od 70 milijardi eura, naravno da to neće sve Hrvatska povući. Ali jedan dio toga ujedno u europskoj konkurenciji se može uzeti. Ali tu je financiranje 15, 20, 30% pa na više gdje treba te novce imati. Znači ako imamo jedan institut znanstveni koji ima projekt, ima dobru ideju, ima dobre partnere i ide na projekt od iznosa milijun eura i treba mu 300 tisuća eura vlastitih da se može državi obratiti i te novce dobiti. Znači to smatramo ključnima, edukacija, edukacija, edukacija sufinanciranje i pravo za zaduživanje kada su u igri EU projekti. Ja sam vam zadnji puta rekao kada smo pričali o operativnim programima, da će u 2009. to je jedna od onih rečenica što Europska komisija stavila na svoju web stranicu, 2009. godina krize. Ići će 75 milijardi eura iz EU fondova. Naravno to kada Europa govori ona priča i o strukturnim fondovima itd. ali na jedan dio toga Hrvatska može aplicirati. Milim da u godini krize dobiti bespovratnu pomoć je izuzetno dobro došlo za grad, za općinu, za akademsku zajednicu ili za poduzetnike. recimo za jednu malu općinu može značiti uštedu u proračunu, jer se nešto odvija i financira iz nekog drugog izvora, a gotovo uvijek vam pokazuje praksa, projekti otvaraju radna mjesta. Evo ga, toliko ukratko. Hvala vam puno. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa u velikom dijelu se slažem sa izlaganjem kolege ali ipak moram ispraviti dva netočna navoda. Prvi je kada je rekao da bolje rezultate postižu … koji nemaju dobar link sa Vladom i ministarstvima. Nije točno. Link sa Vladom i ministarstvima nije presudan, presudan je interes, zainteresiranost jedinica lokalne samouprave da participiraju u predpristupnim fondovima a dobar link sa Vladom i ministarstvima može samo poboljšat i osnažit program koji se kandidira u predpristupni program. Drugo je sufinanciranje projekata gdje on poziva Vladu da osnuje fond za sufinanciranje projekata kako bi olakšala obaveze gradova i općina u određenom postotku. I danas gradovi i općine ne moraju isključivo svoja sredstva uložit u sufinanciranje programa predpristupnih. Evo vam primjer PHARE 2005 gdje je moj grad Pakrac dobio 75% bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu iz PHARE-a, a 20% smo osigurali iz Ministarstva gospodarstva za program gospodarskih zona. Znači ostalo nam je samo 5% izvornih sredstava za sufinanciranje. I drugi ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega je netočno izrekao sljedeće: "najviše su postigle županije, gradovi i općine koje nemaju link sa Vladom." Mislim da to, tvrdim da to nije točno. Točno je da Vlada Republike Hrvatske vodi politiku ravnomjernog razvoja, a to pokazuje brojke o kojima uvaženi kolega Mondekar danas nije ništa govorio iza ove govornice. Zahvaljujem. Idemo dalje u raspravi po klubovima. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić u ime kluba HNS-a. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Evo ja ću biti vrlo kratak jer je prije nekoliko minuta započelo s radom Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a ja moram biti i tamo pa samo nekoliko riječi. Klub HNS-a podržat će ovo izvješće. Nakon porođajnih muka čini mi se da smo čak interpelacijom izvlačili prvo izvješće, moramo biti korektni, svako izvješće sad je sve kompletnije, sve bolje i daje nam jasno jedan vrlo, vrlo dobar uvid u ono što se događa glede korištenja predpristupnih fondova. Prema tome, čestitke na tome. Ovo je primjer kako se može u vrlo kratkom vremenu zaista unaprijediti taj rad i posao da bude zbilja dobar. Žao nam je dakako da se u cijelosti ne koriste ta sredstva, međutim isto tako se slažem s vama da je to sve bolje i bolje iz godine u godinu i prema tome i to je nešto što treba pohvaliti. ne bih se složio sa kolegama koji ovdje pokušavaju reći da postoji nekakav ravnomjerni razvoj itd. Nije u tome poanta ovdje. Ja uopće ne želim govoriti tko je dobio više, tko manje sredstava. Kolegice i kolege, to je problem kapaciteta, sposobnosti ljudi na terenu da jasno osmisle projekte, da ih stave na papir i da ih realiziraju. U tome je problem. Ja sam pitao poljsku delegaciju koja je bila nedavno u Hrvatskom saboru i oni su mi rekli znate kako smo mi to riješili, mi smo obrazovali 300 mladih ljudi različitih profila i dali im obvezu da idu na teren, da svaki dan budu s ljudima na terenu, da im pomognu u pisanju projekata i da jasno budu im stalno, 24 sata na raspolaganju. 3000 ljudi u Poljskoj, mi smo deset puta manja država, to bi bilo otprilike 300 ljudi, što bi bilo otprilike 15 mladih, sposobnih, osposobljenih ljudi po svakoj županiji. To je njihov model. Da li smo mi u stanju to napraviti, ne znam. Ali svakako ja sam i na odboru pitao i raspravljao u tom pravcu želeći sugerirati da nađemo načina da pomognemo onim županijama koje uistinu nisu dosad koristile ta sredstva onako onako kako bi mogli koristiti, a imaju potrebu. Prema tome, nije stvar u tome dal netko ima interesa. svi ja vjerujem imaju interes. Pitanje je koliko su oni stvarno sposobni to odraditi na način kako to traži Europska unija, prema tome tu moramo učiniti nešto da se pomogne njima. Kolegice i kolege gledajte, onako kako se sad ponašamo i ono što sad postižemo povlačeći predpristupne fondove, sutra će ista priča biti i kod strukturnih fondova. Prema tome što prije se osposobili, što prije taj posao budemo mogli dobro odraditi, u cijelosti provlačiti sredstva, to ćemo biti uspješniji sutra kada budemo jasno išli prema strukturnim fondovima koji će nam stajati na raspolaganju i trebat će ih itekako dobro argumentirati i zaraditi i zaraditi jasno ove kvalitetne projekte. Pohvalno je i da ovaj put imamo još jedan dodatak, to je poglavlje broj 7. o nepravilnostima. Vidimo da je Republika Hrvatska uspostavila jedan sustav koji obuhvaća sustav za izvještavanje o nepravilnostima, zatim mrežu tijela koje se bave suzbijanjem prevara, korupcija i drugih oblika nepravilnosti, a pri Ministarstvu financija postoji sad i Odjel za suzbijanje nepravilnosti i prevara. /Govornik se ne razumije./… opet se sve vrti oko kadrova. Da nam možda pojasnite samo o kakvom se kadrovskom potencijalu radi u tim odjelima, mrežama itd., kojeg su profila ti ljudi, da li tu ima poteškoća i da li ima potrebe da mi kao Sabor vas podržimo da se neki kadrovski pomaci tu naprave. Na popisu, kad pročitamo jasno ove nepravilnosti koje ste naveli, ja ne želim uopće kritizirati niti navoditi Što sa onima koji su svjesno učinili određene propuste? Kakve su sankcije? Da li Europske unija postavlja nekakve uvjete? Da li oni smiju ponovo ući u krug da se dogodine jave ili su na crnoj listi i što vi jasno kao Vlada ili predstavnici Vlade da se čini da se te nepravilnosti zaista pokušaju pokušaju eliminirati, jer ako će netko to stalno ponavljati to nije korektno i mislim da moramo te ljude upozoriti da nam pokušaju pomoći da se na jedan objektivan i korektan način taj posao odradi. Evo ja se lijepo zahvaljujem i ispričavam što ću morat otići sad na povjerenstvo.

Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Htio bih ispraviti netočan navod gospodina kolege Dorića koji je rekao da treba ojačati kapacitet ljudi na terenu i pomoći županijama u ljudskim resursima. Nemoguće je pomoći županijama kao npr. Požeško-slavonskoj županiji koja ima Razvojnu regionalnu agenciju ali nema nikakvih aktivnosti prema predpristupnim fondovima zbog tromosti i nezainteresiranosti aktualne županijske vlasti u Požeško-slavonskoj županiji, tako prema predpristupnim fondovima, tako i prema resornim ministarstvima, prema javnim ustanovama jer ta se vlast bavi i vodi onom devizom što gore to bolje. Nijedan projekt iz predpristupnih fondova nije realiziran preko naše Razvojne agencije u Požeško-slavonskoj županiji. Hvala. Zahvaljujem. Još u ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo državna tajnice, uvažena gospođo ravnateljice Agencije, meni osobno bilo veliko zadovoljstvo slušati ova dva izlaganja u ime kluba SDP-a i HNS-a u kojima zaista velike pohvale idu hrvatskim institucijama koje rade na ovom poslu. Nisam samo time zadovoljna zato što mislim isto tako da oni jako dobro rade, nego zaista da imamo jedan materijal iz kojeg se vidi ono što vjerojatno kad biste pokušali ići u sličnim razdobljima u drugim zemljama tranzicijskim koje su pristupale pristupale Europskoj uniji, pa vjerojatno i u Poljskoj. Nema kolege Dorića koji je govorio o poljskom iskustvu. Mislim da su oni do ovoga došli kad su zaista bili na vrlo niskim razinama apsorpcijske sposobnosti i da jednostavno je bila požarna mjera da su morali u trenucima kad su ulazili u Europsku uniju i kad su se za njih kao veliku zemlju otvarala velika sredstva iz kohezijskog i strukturnih fondova ići u ovakvu mjera. Po svemu onome što smo čuli na odborima, državna tajnica je vrlo detaljno govorila o ovom izvješću na Odboru za europske integracije. Svi oni koji su slušali su mogli shvatiti koliko se vrlo precizno i vrlo detaljno prilazi svim pitanjima koji se tiču korištenja fondova danas, ali i ono što je iznimno bitno što

kako naše institucije zapravo sazrijevaju u tom poslu i kako ovi postoci o kojima, koje možemo čitati u ovom temeljitom izvješću su zapravo visoki i vidi se da naše institucije iznimno dobro rade. Ja bih tu samo napomenula činjenicu da se na nekim projektima došlo do znatnih ušteda što je sigurno ide kao pohvala onima koji su na tome radili, a nadamo se i o tom smo isto raspravljali i na Odboru za europske integracije, da će ta sredstva koja smo uštedili prvenstveno svojim dakle znanjem, da ćemo moći iskoristiti i da će na relevantnim odborima na kojima se o tome odlučuje sa Europskom komisijom ta sredstva realocirati za druge projekte u Republici Hrvatskoj. Kolega Mondekar je govorio o tome kako u našim županijama i gradovima kako dolazi do toga, dakle da neki koriste više, neki manje. Spominjao je županije koje činjenično nisu imale tu nesreću da su bile pogođene ratom, prije svega mislim na Istarsku županiju koja od početka i cijelo vrijeme devedesetih se zapravo polako pripremala za ove poslove. Djelomično se to odnosi i na Primorsko-goransku županiju i nije čudno s tog aspekta gledavši da su zaista nakon dugog niza godina što su se za to pripremali, da te županije sigurno prednjače u ovim projektima koje su predložili što se da vidjeti iz priloga koje smo dobili uz ove materijale. Međutim, moram reći da kad je Karlovac u pitanju iako nemaju kao grad još uvijek svoju razvojnu agenciju, mislim da sam po sebi podatak da je najveći ISPO projekt, i najveći uopće projekt u Hrvatskoj koji postoji otišao upravo u grad Karlovac. Dakle, grad Karlovac je dobio projekt koji radi na program za vode i otpadne vode koji je ukupno vrijedan 36 milijuna eura. Dakle, da grad Karlovac za sljedećih nekoliko godina i ne dobije druge projekte već je činjenica da je dobio taj veliki projekt koji je iznimno značajan obzirom da je grad na četiri rijeke, a zna se što to znači za onečišćenje, odnosno čiste vode, koliko će grad i županija i županija dobiti time da imaju tako velik i značajan projekt i to je zapravo prvi projekt takve vrste koji se radi u Hrvatskoj. gradski Odbor HDZ-a sljedeći tjedan priprema jednu tribinu upravo vezano na fondove. Dakle, u gradu Karlovcu postoji interes da se na ovome itekako radi. Između ostalog sam i ja pozvana govoriti o tome. Ja sam išla čitajući ove materijale upravo gledati gdje je to grad Karlovac iskoristio fondove ili Karlovačka županija i unatoč tome što nemaju tu, dakle agenciju koju vjerujem da će uskoro oformiti oni imaju fondove. Dakle, imaju i projekte koji se mogu naći u ovim prilozima. Ono što zapravo nakon svega što smo čuli mislim da ne treba ići u detalje. Ja sam se bila pripremila za jednu malo više raspravu generalne prirode o tome kako, pred kakvim smo se izazovima našli u Hrvatskoj u ovom poslu i sad ću to preskočiti jer mislim da nema potrebe o tome govoriti. Ali bih željela reći da ostaje činjenica da je Hrvatska jedina zemlja koja istodobno upravlja sa pet projekata različitih, sa različitim pravilima, da je prva zemlja koja dakle u ovom valu mora provoditi akreditaciju sustava što možda i ne znači puno kad ovako kažete. Ali kolegice koje su ovdje znaju vrlo dobro što to znači kolike to papire i papire, procedura znači napraviti, kolike procedure razgovora sa relevantnim institucijama, revizorima jedne razine, revizorima druge razine itd. I koliko vremena i truda i truda treba uložiti da se ta akreditacija nacionalna dobije. Mi smo je dobili iz prve za ove ranije projekte, dakle za ISPA-u To nije pošlo ni jednoj zemlji kada je ulazila u Europsku uniju, a tek su tad to trebali činiti, dakle nove zemlje. Mislim da to samo po sebi govori koliko ove institucije koje u tom rade i koliko Vlada od početka tom poslu vrlo ozbiljno prilazi. Dakle, dobili smo akreditaciju odmah. Sad smo koliko vidimo iz ovog izvješća i ja bih željela na tome čestitati i kolegici kolegici državnoj tajnici i ravnateljici, ali i svima drugima koji su na tome radili, jer zapravo one koordiniraju ali drugi moraju odraditi dobar dio svog posla u tome da smo dakle i za drugu akreditaciju za IPA-u prošli u 4 komponente i da se za SAPARD obzirom da je malo kompliciraniji program i treba neke stvari uskladiti i sa pregovorima. A znate sami da su nam pregovori u poglavlju, a SAPARD se odnosno IPARD odnosi na poglavlje poljoprivrede. Dakle, dio akreditacije za IPARD i leži upravo i u tome kada ćemo o tome u pregovorima razgovarati. Dakle, možda da smo to odradili prije sad bi mogli govoriti o tome da su sve akreditacije za IPA-u prošle. Dakle, velike čestitke, veliki posao odrađen i koliko vidim isto tako agencija koja se danas bavi plaćanjima i ugovaranjima će se zapravo pretvoriti u agenciju koja će i možda je to poruka koja je bitna odavde za većinu nas ponijeti u lokalne sredine. Dakle, agencija će biti ta koja će se baviti edukacijom. Agencija će biti ta koja će pomagati lokalnim sredinama na korištenju fondova i mislim da je to bitna poruka koju treba prenijeti, a o tome koliko se može educirati ljudi. Naime, nekad se vrlo to može se edukacija raditi na više razina. Prva razina je da uopće ljude osvijestite o tome što su fondovi. Druga razina je da općenito im kažete o tome kako otprilike i u kojim segmentima neki projekti mogu ići. Međutim, ona najteža i najzahtjevnija, ali i najskuplja, o tome možda može nešto govoriti ili državna tajnica ili ravnateljica je upravo ona kada se govori o pisanju projekata. Dakle, za to trebaju veliki novci i postoje neki novci u projektima iz PHARE 2006. godine, mislim da ima jedan projekt od 5 milijuna eura unutar kojeg rade konzultanti koji će raditi ovaj posao za koji je pitao kolega Dorić. Dakle, ići će u one sredine koje sad imaju projekte, koje su dovoljno zreli da bi mogli proći u IPA-i i pomagati će da završe te dokumente koje je potrebno da bi ta procedura bila završena. Prema tome, treba voditi računa o tome da je to veliki posao, svaka sredina sigurno, svaki grad, svaka općina u Hrvatskoj je zainteresirana za ovo, ali ne treba gajiti iluzije da svatko može odmah imati kompetentne stručnjake koji mogu na ove sve tri razine raditi. Dakle, bitno je znati da ne mora se za sve imati, pa čak ni sredstava, postoje i o tome smo razgovarali na Odboru za europske integracije. Dakle, u pretpristupnim, a posebno u strukturnim i kohezijskom fondu biti će uvijek potrebno domaće sufinanciranje. bolje od mene, da imamo nekih dakle lokalnih zajednica koje neće imati novaca, čak neće imati mogućnost ni da se zadužuju jer je Vlada upravo Zakonom o proračunu koji je stupio na snagu od početka ove godine predvidjela da se izuzmu od pravila o zaduživanjima upravo one jedinice koje imaju projekte, koje sufinanciraju za Europsku uniju. Dakle, to je već na snazi. Međutim, i to nije dovoljno, dakle za neke male jedinice koje nemaju i ne mogu se zaduživati, dakle ne mogu ni vratiti novce ministarstvo financija ima i za to rješenje. Dakle, postoje neka sredstva koja su već sad predviđena u proračunu da se i tu pomogne. Kao što vidite, na svim razinama se razmišlja, već se sad dobro razmišlja o ovoj regionalnoj i lokalnoj sredini, međutim zapravo treba voditi brigu o tome da prava sredstva za ovu razinu će Hrvatskoj biti na raspolaganju zapravo tek kad uđemo u Europsku uniju, što ne znači naravno da se na tome ne treba raditi već sada, već da se treba pripremati. Ali kažem, uzimajući u obzir sva ograničenja koja postoje, možda je dobro znati dakle da će oni u sljedećem valu imati mogućnost dobiti konzultante za pripremu projekata koji zapravo već imaju dosta dobro definirane projekte koji ulaze u prioritete koji se mogu financirati. Evo, na kraju, naravno klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovo izvješće. Mislimo zaista da se radi iznimno dobar program i dobar posao i evo, nadam se da će ovako dobri rezultati kakve vidimo, vidimo da je ugovaranje, što je jedino mjerljivi rezultat do sada iznad 85%, što je zaista vrlo visoko, obzirom i na uštede i na sve ostale dakle podatke koje ste nam dali. Nadamo se da će i informacije koje će doći krajem ove godine kada počnu izlaziti rokovi za plaćanja biti isto tako dobri i evo, osobno se nadam da će zaista Hrvatska ostati ono što je sada, a to je da je u ovom poslu zapravo po meni poznatim informacijama jedna od najboljih zemalja koja koristi fondove. Hvala lijepa.

Evo ga, u samom početku ja bih se pridružio dosadašnjim sudionicima u raspravi najprije na način da bih iskazao zadovoljstvo svim onim što je vidljivo i što nam je razvidno iz ovog izvješća, a to je da svako polugodišnje izvješće zapravo nam pruža, odnosno pokazuje sve bolje rezultate. Odnosno, sve veću uspješnost u pretpristupnim dakle fondovima, odnosno radu pa se pridružujem onima koji će jasno pohvaliti one koji na tome najviše i rade. Da je to zaista tako, evo neću ni ja, kao što je i kolegica Pejčinović prethodno rekla, puno govoriti o nekim brojčanim podacima, što bi zasigurno bilo poželjno, prvenstveno s pozicije rasprave današnje i dokaza o tome da se u ovom pravcu kroz sva četiri ova programa do sada, jasno CARDS i PHARE i ISPA-u i SAPARD napravilo jako jako puno, posebno kroz neke gdje je Hrvatska, kao što je kolegica Pejčinović kazala, prva koja je uspjela zapravo u prvom mahu ostvariti određene rezultate, što neki nisu, a danas evo i kroz ovo da je i kroz IPA-u koja zamjenjuje sve njih zapravo će sutra zamijeniti sve njih. Imamo već sada dakle 5 komponenti na kojima se radi, a rezultati će sigurno biti i bolji onoga trenutka kada o edukaciji o kojoj smo svi danas govorili zapravo se uključimo svi. A ta edukacija će poći i od ljudi koji će preko ministarstava, pa sve do agencije, pa i sve dolje do lokalne uprave zapravo morati dati sve od sebe jer definitivno zapravo je možda najteže onima koji idu u konačnicu, a to je stvaranje samoga samoga projekta ili ono kako je rekla kolegica Pejčinović, zapravo u pisanju. Ja to vrlo dobro znam jer dolazim iz jedinice lokalne samouprave kao gradonačelnik u već 2 mandata i znam vrlo dobro koliko to znači, makar mi se dolje bavimo više ovom prekograničnom suradnjom, nešto sada na županiji sa Bosnom i Hercegovinom i taj dio će zasigurno ići tako da u tom pravcu trebamo svi zajedno poraditi. Ono što bih isto tako želio kazati, bez obzira na to što se kaže da brojke imamo ovdje, mislim one su nam vidljive. Ipak ono što je bitno i što dokazuje da su ostvareni znakoviti rezultati jeste analiza iz koje je vidljiva iskorištenost ovih bespovratnih sredstava, a ona se prvenstveno mjeri ugovorenim projektima, a to je kao što smo mogli čuti i do sada u raspravi, negdje promašuje dakle 85%, što je fenomenalan rezultat, bez obzira kako to netko smatrao. Zatim to je provedba samih dakle ugovora i obavljena plaćanja u predviđenim rokovima. A da su ona isto tako izuzetna, možemo pogledati samo recimo za podatke koje mogu ukratko iznijeti za CARDS do 31.12.2008. godine za ugovorene projekte iz 2003. isplaćeno je 91,2%, a 2004. 74,57 ugovorenih dakle iznosa. Pa to je, je li rezultat koji moramo respektirati i koji zasigurno govori i o nečijem radu, ali i o tome da se pokušava maksimalno iskoristiti sve ono što jedinice lokalne samouprave zapravo ne mogu same iz vlastitih sredstava. Slično je nacionalnom komponentom PHARE programa za 2005. i 2006., što je vidljivo isto tako ovdje kroz ova 23, odnosno 19 projekata, zavisno o godini vrijednosti 71,50, odnosno 61 milijun eura. Mislim da to govori posebno u ovim dolje pokazateljima koji govore o prekograničnoj suradnji Hrvatske, Slovenije, odnosno Mađarske, odnosno jadranske prekogranične suradnje između Hrvatske i Italije. Dakle, vidi se da i ti postoci zapravo, odnosno sredstva sama po sebi, odnosno ostvareno govori i više nego što to neki ne bi željeli prihvatiti ili priznati. U svemu tome opet sva ta sredstva su zapravo pomogla našem održivom razvoju i jedinicama lokalne samouprave, dakle i općinama i gradovima, i županijama, područjima od posebne državne skrbi, unaprijeđeno je strukovno obrazovanje, unaprijeđena je ajmo reći demokracija za koju svi zapravo želimo ostvariti jedan iskorak više, ljudska prava u Republici Hrvatskoj itd., da ne govorimo i o razminiranim područjima o čemu će vjerojatno slijedećim točkama neki govoriti. Sve su to zapravo pokazatelji koji govore sami za sebe. Evo da dam jedan skromni prilog tome da su zapravo sve županije uključene a ja ću spomenuti dvije županije iz kojih ja dolazim kao saborski zastupnik koji pripada Izbornoj jedinici 10. Pa evo, ja ću samo nabrojiti neke koji će zapravo demantirati prethodno a oni se odnose evo krenut ću nevezano redom. Recimo, Srednja škola Opuzen, poljoprivredna i tehnička je to škola dok tu imamo osnivanje centara za izvrsnost. Dalje imamo ajmo reći udruga u Splitu "Zdravi program socijalne i zdravstvene prevencije, pa imamo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji isto tako …/Govornik se ne razumije./… prekograničnu suradnju. Onda imate u Splitu udrugu za inkluziju lastavice, to je zapošljavanje ljudi s posebnim potrebama, pa imate isto u Splitsko-dalmatinskoj županiji jadranski ekološki razvoj, pa u gradu Dubrovniku jadranski nacionalni parkovi, pa imate na općini Šolta vezano za razvoj turizma, pa imamo u Vela Luci jedan integrirani pristup upravljanja otpadom na otoku Korčuli. Pa imate firme neke SMS za unaprjeđenje poduzetnosti i marketinga, se ne razumije./… isto tako nabava opreme za hlađenje, dakle riblje opreme i tako da mislim može se nabrojiti. Znači, nije to vezano samo za neke županije nego su sve županije zasigurno dakle u tome sudjelovale i sve su zapravo zasigurno, čut ćemo vjerojatno i druge i šibensku i zadarsku za koje ja nisam vezan, ne znam podatke sve ali se moglo izvaditi. A poanta zapravo prethodno dakle onoga što u ispravci netočnog navoda nisam mogao kazati sad ću iskoristiti priliku. Kolega Mondekar nije bila u tom pravcu, na njegovom pravcu bila je ona sasvim drugačija a to je, on je htio, on nije govorio. Ja znam da to nije vezano za temu o kojoj mi govorimo ali i on je išao izvan sadržaja i teme, nije dakle usmjerio se na ove podatke nego se usmjerio na to da Vlada daje pomoći onim dakle gradovima i općinama koji su dakle stranački bliski a to nije točno. Zato sam ja rekao jer ja znam da ravnomjerni razvoj ukupan sa ovim nije vezan ali poanta njegova je bila u drugom pravcu usmjerena. Zato želim iskoristiti prigodu i kazati da nije u pravcu ponovno još jedan puta. Još jedno bih samo na kraju kazao da i mislim da će to državna tajnica i ministarstvo prihvatiti, da bi bili još bolji rezultati, oni će se zapravo iskazati još do do kraja jer još uvijek nije sve završilo. Treba poraditi na edukaciji o kojoj sam govorio u jednoj vertikali od ministarstva preko županija do jedinica lokalne samouprave itd. Onda ćemo moći svi zajedno u toj jednoj vertikali postići i više.

Sa zadovoljstvom sam pročitao Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca protekle godine. Navest ću nekoliko osnovnih razloga za zadovoljstvo ovim izvješćem. Na prvom mjestu to je konstatacija koja proizlazi a to je da Republika Hrvatska nije niti ranije a niti u promatranom razdoblju propustila niti jedna ponuđeni pretpristupni program Europske unije pa tako tijekom druge polovice 2008. godine koristimo sredstva CARDS-a 2003, 2004, PHARE-a 2005, 2006, ISPA-e i SAPARD-a. Iz izvješća je razvidno za što se u pojedinom programu koriste sredstva i koliko je projekata u pojedinom programu praćeno. Drugi razlog za zadovoljstvo je visoki postotak povlačenja sredstava odnosno dodijeljenih, ugovorenih i plaćenih odnosno iskorištenih sredstava za pojedini projekat. Ovdje treba reći da se konačni podaci o iskorištenim sredstvima za pojedini program znaju odnosno znat će se nakon završetka svakog programa odnosno do konca 2011. godine. Treći i posebno važan razlog za zadovoljstvo je jačanje naših hrvatskih institucija uključenih u operativne strukture za provedbu dosadašnjih pretpristupnih programa a od protekle godine uključenih i u provedbu četiri IPA komponente a to su komponente 1 - jačanje institucija, komponenta 2 - prekogranična suradnja, komponenta 3 podijeljena na regionalni razvoj, operativni program promet, 2b regionalni razvoj i operativni program zaštite okoliša odnosno 3b i 3c regionalni razvoj komponenta-regionalna konkurentnost, i na kraju komponenta 4 - razvoj ljudskih resursa. Na prvom mjestu to su središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, zatim Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju europskih fondova te cijeli niz ministarstava, agencija i fondova Republike Hrvatske uključenih u operativne strukture za provedbu pretpristupnih programa pomoći Europske unije. Svima njima želim čestitati na dosadašnjem radu i prenijeti zadovoljstvo sa terena iz jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, ustanova, gospodarskih subjekata koji sudjeluju u provedbi navedenih projekata i programa i na sredstvima koja dolaze za sve njih odnosno nas u najvećem postotku i najvećem dijelu kao bespovratna sredstva uz za sada minimalno sufinanciranje. Naravno i na kooperativnom odnosu na koji nailazimo kao i na dostupnost svih sudionika od Središnje agencije, Središnjeg državnog ureda i resornih ministarstava. Tu treba spomenuti svakako i ostale međunarodne izvore financiranje za jedinice lokalne samouprave. Evo, na temelju saznanja i učenja na ovim pretpristupnim fondovima uspješno jedinice lokalne samouprave participiraju i u programima Ministarstva regionalnog razvoja koje provodi kroz Europsku investicijsku banku, kroz programe CEB-a i naravno kroz Program socijalno-gospodarskog oporavka, program Svjetske banke. Edukacija i pomoć malim općinama i gradovima očekivala se od strane županija, tako i u našoj Požeško-slavonskoj županiji kao što sam rekao osnovama je Razvojna regionalna agencija. Nažalost, od nje nema prevelike koristi jer ponovit ću aktualna županijska vlast u Požeško-slavonskoj županiji bojkotira sudjelovanje u pretpristupnim programima, u programima resornih ministarstava i gradovi i općine snalaze se sami. Mi imamo tu sreću sa poduzetničkim centrom koji pokriva Pakrac i Lipik i preko njih i gradskih uprava kandidiramo direktno u pretpristupne programe. Naravno da na kraju treba reći da ovo izvješće prihvaćam, da čestitam na radu svim sudionicima u realizaciji sredstava iz pretpristupnih programa jer to je izuzetno značajno i za jedinice lokalne samouprave i za Republiku Hrvatsku u cjelini, posebice u ovim otežanim gospodarskim i financijskim uvjetima